Имаме кворум, откривам заседанието. Уважаеми колеги народни представители, по предложение на Председателския съвет предлагам да се приеме на основание чл. 74 от Конституцията на Република България следното решение – Народното

която би била, ако беше проведено заседанието на 15 септември. При всички случаи ще бъде включен парламентарен контрол –три часа, а с оглед на това, което ще бъде като завършеност от парламентарните комисии днес, утре ще предложа на Вашето внимание конкретна програма, която да бъде подложена на гласуване. Моля, гласувайте предложението да не се провежда пленарно заседание на 15 септември 2017 г.

Предлагам на вниманието Ви Проект за Програма за работата на Народното събрание за 13 и 14 септември 2017 г.. Имаме постъпило предложение от парламентарната група на „БСП за България“ по реда на чл. 53, ал. 8 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, а именно първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните. Вносители са Корнелия Нинова и група народни представители.

Предлагаме първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Вносител е Министерският съвет на 14 юли 2017 г. Трета точка – предлагаме второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, общ Проект, изготвен от Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения въз основа на приетите на първо гласуване на 19 юли 2017 г. законопроекти с вносители: Борис Ячев и група народни представители на 15 юни 2017 г., както и Станислав Иванов на 30 юни 2017 г. Четвърта точка – първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване. Вносител е Министерският съвет на 18 юли 2017 г. Пета точка – ново обсъждане на Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от Народното събрание на 27 юли 2017 г., върнат за ново обсъждане Указ № 175 от 7 август 2017 г. на президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България. Предлагаме това да бъде точка първа за четвъртък, 14 септември 2017 г. Моля, гласувайте.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение точка втора от дневния ред за днес – първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, да стане точка втора за утре. Господин Председател, ще Ви дам дневния ред на Комисията по околна среда, където днес от 14,30 ч. ще гледаме този Законопроект. Логично е първо да минат през комисии законопроектите и след това да се гледат Как така днес ние ще вземаме отношение, без да имаме и становище на министъра на околната среда по този Законопроект?! Затова правя процедурното предложение. Ясно е, че искате два или три пъти да се увеличи такса смет

Още една процедура. Заповядайте.

първо, Законопроектът е разпределен в комисии, а единствено и само Бюджетната комисия има само становище по въпроса. Другите комисии ще заседават днес или ще продължат с дебата от предишни заседания. Това е един от мотивите. Другият мотив е, че Националното сдружение на общините нямат категорично становище по въпроса и има нужда от дебат по въпроса, за да няма бъркотия в общините, уважаеми колеги.

Няма. Подлагам на гласуване предложението, направено от народния представител Танер Али, за отпадане на точка втора от предложената Програма. Моля, гласувайте.

точка 2 да стане точка 3. Нали така беше предложението? Точка втора да стане точка втора за утре. (Шум и реплики.) Моля, гласувайте така направеното предложение.

Предложението е т. 2 – първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, вносител Министерският съвет на 14 юли 2017 г., да бъде т. 2 утре, 14 септември 2017 г. г. Гласуваме това предложение, направено от народния представител Румен Георгиев.

Съобщения. Постъпили законопроекти и проекторешения за периода 6-12 септември 2017 г. На 8 септември 2017 г. е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. Вносители са народните представители Ивелина Василева, Менда Стоянова и Диана Йорданова. Разпределен е на водещата Комисия по бюджет и финанси, както и на Комисията по европейските въпроси и контрол над европейските фондове, и Комисията по правни въпроси. На 8 септември 2017 г. е постъпил Проект за решение във връзка с разискванията по питане, № 754-05-33 от 13 юли 2017 г., от народните представители проф. Бъчварова, Георги Гьоков към министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения. Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители. На 12 септември 2017 г. е постъпил Годишен доклад на министъра на правосъдието по изпълнението на решения на Европейския съд по правата на човека по дела срещу Република България през 2016 г. Вносител е Министерският съвет. Разпределен е на Комисията по правни въпроси и Комисията по вероизповеданията и правата на човека. На 8 септември 2017 г. в Народното събрание е постъпило Становище на Фискалния съвет относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси. Публикуван е на страницата на Съвета в интернет. Със свое писмо председателят на Народното събрание е изпратил Становището на Комисията по бюджет и финанси и на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, като същото е на разположение на народните представители и в Библиотеката на Народното събрание. На 8 септември

индекси на промишленото производство през юли 2017 г., и индекси на строителната продукция през юли 2017 г. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.

Вносители са народният представител Корнелия Нинова и група народни представители. Доклад на Комисията по икономическа политика и туризъм.

КЪНЕВ: „ДОКЛАД по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните, № 754-01-7, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 18 май 2017 г. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 28 юни 2017 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните, № 754-01-7, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 18 май 2017 г. На заседанието присъстваха от: - Министерството на земеделието, храните и горите: д-р Димитър Димитров и д-р Росен Баев – държавни експерти в Дирекция „Политики по агрохранителната верига“; - Министерството на икономиката: Силвия Любенова – директор на Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“, Бончо Бончев – началник отдел в Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“, Цвета Димитрова – началник отдел в Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“,

Според вносителя целта на предложения Законопроект е гарантиране интереса на българските земеделски стопани на българския пазар, въвеждането на нови изисквания при използването на понятието „българско“, намаляване на сроковете за разплащане при бързо развалящите се продукти. Обекти на приложение на Закона са търговски обекти или търговски вериги, които имат годишен оборот над 2 млн. лв. Предлага се част от стокооборота да бъде формиран от минимум български продукти, които се разпределят по групи, както следва: за пресни плодове и зеленчуци – 51%; мляко и млечни продукти – 70%; месо и месни продукти, без пилешко – 25%; месо и месни продукти, пилешки – 50%; вино и спиртни напитки – 75%. Предложената регулация дава на българските производители равен шанс пред вносителите на хранителни продукти, голяма част от които се произвеждат в страни със значително по-високи субсидии. При неизпълнение на задължението за осигуряване на български продукти имуществената санкция е в размер до 10 на сто от годишния оборот от продуктите от групата, по отношение на които е неизпълнението. Предлага се събраните суми от санкциите да постъпват в Държавен фонд „Земеделие" и да се използват за подпомагане на производството на местни земеделски продукти. В становището си Министерството на земеделието, храните и горите уведомява народните представители, че е разработен проект на нов Закон за храните, който е в процес на нотификация. Очакват се бележките от Европейската комисия и държавите членки. По отношение на настоящия Законопроект, в него се съдържат разпоредби, които вече са регламентирани в правото на Европейския съюз. Държавите членки не могат да приемат, нито да запазват национални мерки, които създават пречки пред свободното движение на стоки, включително да не водят до дискриминация по отношение на храни от други държави членки. Във връзка с предложението за целеви характер на бюджетни приходи от санкциите, то противоречи на Закона за публичните финанси. Министерството на земеделието, храните и горите предлага Законопроектът да се нотифицира пред Европейската комисия по реда на Директива (ЕС) 2015/1535. Министерството на икономиката, давайки конкретни бележки по отделните параграфи, обобщава, че са налице някои сериозни индикации за възможно противоречие между представения Законопроект и правилата на конкуренцията. Поради това би било коректно Законопроектът да бъде изпратен за съгласуване на Комисията за защита на конкуренцията. Комисията за защита на конкуренцията със свое Решение № 228/28.02.2017 г. дава становище по варианта на Законопроекта, внесен в предходното Народно събрание. В своето заключение Комисията е категорична, че Законопроектът ограничава конкуренцията в няколко аспекта. Регулацията създава географски бариери за свободно движение на стоки, което е свързано с риск от излизане от пазара на някои чуждестранни доставчици, включително може да доведе до отпадане на продукти, които не са взаимозаменяеми с български. Всичко това е свързано и с ограничения избор на потребителите, по-високи цени, риск от дефицит на стоки, поради недостиг на български стоки, чрез които да се покрие минималният процент риск от некачествени продукти. Освен това разпоредбите не само поставят в привилегировано положение българските спрямо чуждестранните доставчици, но и малките спрямо големите търговци на дребно. Пазарната икономика се основава на взаимодействие между търсенето и предлагането, поради което естествените пазарни механизми, а не регулации, биха създали предлагане, което да удовлетвори насрещно търсене. Подпомагането на българските производители следва да се осъществява чрез мерки, които не ограничават конкуренцията и са съобразени и с правилата за държавните помощи. Към Законопроекта е приложена Предварителна оценка на въздействието. В последвалата дискусия представителите на институциите защитиха представените от тях писмени становища. Народните представители от парламентарната група на „БСП за България“ изразиха становище за необходимостта от приемането на адекватни мерки за защита на българските производители. Произведените селскостопански стоки в старите страни членки са при условията на двойно по-високи субсидии, което ги прави по-конкурентоспособни и поставя българските стоки в неравнопоставено положение. Освен това други държави от Европейския съюз като Франция, Италия, Румъния и Унгария са намерили начин за прилагане на различни протекционистични мерки по отношение на своите стоки. Беше взето решение, независимо от изхода от гласуването, Законопроектът да бъде изпратен за нотификация в Европейската комисия. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за“ – 8 гласа, „въздържали се“ – 10 гласа, и един глас „против“, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да не приема на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните, № 754-01-7, внесен от Корнелия Нинова и група народни представители на 18 май 2017 г.“

Председател, уважаеми колеги! На Вашето внимание предлагаме промени в Закона за храните. Считам, че обсъждането на този Законопроект ще даде възможност на българските граждани наистина да видят за какво става въпрос и да обърнат внимание на проблемите, които се формират през последните 2000 – 2016 г., 2017 г. на българския пазар. Предлаганите промени са реакция именно на тези промени, които искам да подчертая, искам да припомня. Може би не всички от Вас са в течение на състоянието на търговските и хранителни вериги в страната, но за какво става въпрос? Първо, руското ембарго доведе до трайно настаняване на пазара на земеделска и преработена продукция от Европейския съюз, която е много по-субсидирана. В страните от Европейския съюз субсидиите за земеделските производители са 1,5 – 2 пъти по-високи от тези в България. Тук като изключим и ДДС, което е 20% в страната, имате предвид, че не можем да бъдем конкурентоспособни на това, с което българският пазар се залива на базата именно на това ембарго. То продължава и в момента, и съответно е една от причините за трайно увеличаване на вноса на земеделска и преработена продукция на българския пазар – първа причина. Втора – преговорите с Украйна за присъединяване към Европейския съюз. В рамките на 2016 – 2017 г. много пъти се увеличиха квотите за безмитен внос на хранителни продукти, включително през 2016 г. Не знам дали сте проследили една драма с внос на сухо мляко от Украйна, когато в последствие Европейската комисия забрани този внос поради съдържанието на вещества, които са вредни за здравето,

Трето, с промяната на общата селскостопанска политика от 2016 г. българските земеделски стопани получават субсидия за обвързана подкрепа. Тоест това са европейски средства, които те, за да получат като такива за подпомагане, трябва да са произвели определено минимално количество земеделска продукция, а освен това тя трябва да бъде реализирана на пазара. Съгласете се, че, от една страна, искаме сивият сектор да изчезне въобще в икономиката, искаме в същото време земеделските стопани да реализират своята продукция, а не осигуряваме равен достъп до пазара. Ако продължи тази тенденция 2017 г., 2018 г., обвързаната подкрепа няма да има никакво значение, европейските средства съответно ще бъдат изгубени, по простата причина че тези български земеделски стопани нямат възможност да достигнат до пазара и да реализират продукцията си по начин, който съответно да създаде предпоставки да бъдат устойчиви на пазара. Сега в София виждате фермерски пазари. Миналата година – 28 фермерски пазара, в София са малко повече. Чувам сега, че тези дни ще има фермерски пазар в София „Познайте млякото“. Извинявайте, започваме да учим децата от първата година да разпознават млякото на фермерски пазар, защото по друг начин няма как да го направят. Това ми се струва убийствено за страна, която е традиционен производител на почти всички земеделски стоки и продукти. Четвърта причина двойният стандарт на храните. Както и да го отричаме, каквито и анализи да се правят, двоен стандарт в храните има и той не е в полза на българските потребители. Българската агенция по безопасност на храните, без да е известно по каква методика и по какъв начин, направи своите изследвания. Установи ценови разлики, някакви минимални отклонения от стандарти в другите страни, но страни като Словакия, Унгария все пак направиха изследвания и показаха, че двойният стандарт съществува. Ние няма как да го хванем, защото в България стоките от Европейския съюз, стоките от трети страни идват със сертификати. Тези сертификати документално се се проверяват единствено от Българската агенция по безопасност на храните. Няма абсолютно никакъв контрол от гледна точка физическия контрол и лабораторни изследвания за това какво се предлага на пазара. Пета причина, която последните един-два месеца стана особено актуална – въпросът за безопасността на храните. Замърсените яйца с фипронил, яйчен прах без документи, пък и с документи – всичко на пръв поглед изглежда перфектно, но на практика се оказва, че има проблем именно с безопасността на храните. Когато в България се произвеждат традиционни продукти, когато те се преработват, контролът не е само документален, той е физически и може да се гарантира безопасността, а качеството е тема, която всеки български потребител може да оцени, предвид факта че през последните години търсенето на български продукти се увеличава. На базата на тези обективни причини вероятно през 2017 г. към този списък ще се добавят и други. Необходими са регулации на пазара на дребно на хранителни продукти, които да дадат възможност на българските производители и преработватели да имат облекчен достъп, а също така и да задоволят нуждите на българските потребители, които определено считаме, че имат интерес именно към това, което се произвежда в България, и да консумират това, което се произвежда в България. Какво предлагаме? Първо, по отношение на изискванията за етикетиране предлагаме, когато се употребява понятието „българско“, за какъвто и да е продукт, суровината, която е вложена в производството на този продукт, да бъде от България. Във всички останали случаи, когато на етикета не пише „български продукт“, той е произведен в България и отговаря на изискванията на Закона. Считаме, че по този начин, с обозначаването на произхода на суровината, създаваме достатъчно добри защити и мотивираме и преработвателите наистина да се обърнат към българските производители. Въвеждат се регулации по отношение на сроковете за плащане, като по отношение на бързо развалящите се стоки срокът за плащане се съкращава на 10 работни дни. Целта е максимално да се намали времето за плащане, като по този начин се осигури по-висока финансова стабилност за фермерите и преработвателните предприятия. Основен момент в Законопроекта е въвеждането на изискване за присъствие на пазара на български храни. Регулацията не засяга дребни търговци, малки магазини и специализирани бутикови такива за търговия на храни. Фокусът е върху търговски обекти с годишен оборот над 2 млн. лв. В тези обекти трябва да се осигурят определени количества произведени в страната традиционни за България продукти. Определя се изискването за минимално изискване присъствие от стокооборота, а за виното и спиртните напитки – от асортимента. Тук искам да обърна внимание, че понятието „стокооборот“ ние го дефинираме като количеството стоки и продукти, които се намират в съответния момент на пазара пазара в съответния търговски обект. За пресните плодове и зеленчуци, които са в обхвата на схемата за подпомагане по линия на Европейския съюз, минималното присъствие да е 51%, и то за традиционни

месо и месни продукти извън пилешкото – минимум 25%, месо и месни продукти пилешко – минимум 50 на сто, вино и спиртни напитки – минимум 75 на сто, но от асортимента. Предлаганата промяна дава на българските производители равен шанс пред вносителите на вносни хранителни продукти, голяма част от които, както вече се разбра, имат доста по-големи възможности да присъстват на българския пазар и са финансово доста по-силни. По отношение на санкциите предлаганите изменения налагат нов подход, който е максимално справедлив. При неизпълнение на задълженията за осигуряване на български продукти на лицето, регистрирало и извършило дейност в търговските обекти, се налага имуществена санкция в размер на 10 на сто от годишния оборот на продуктите от групата, по отношение на които е установено това неизпълнение. Нов момент е и преразпределителният механизъм, който определя събраната сума от санкции да постъпва в бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ и да се използва за подпомагане на производства, където ние сме традиционни производители. Уважаеми колеги, вероятно ще се изкажа по-нататък по време на дебата, но искам да Ви кажа, че при всички разчети, които са правени в проведени разговори с представители на различни браншови организации, посочените пропорции за присъствие на българските традиционни продукти е на база обективна информация, която всеки може да намери на страницата на Министерството на земеделието и храните. Агростатистиката е официалният представител за онова, което произвежда България, каква търговия се осъществява и какво е потреблението на съответните продукти. Показателите,

Ви, проф. Бъчварова. Уважаеми колеги, пристъпваме към разискванията по разглеждания Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните. Има ли желаещи народни представители, които да вземат отношение?

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, проф. Бъчварова ясно изложи нашите предложения. Аз ще се спра по този въпрос чисто политически, тъй като той е държавнически. Ние сме много големи защитници на това, че защитаваме, че видите ли, ще се наруши конкурентоспособността, общностната рамка, предложението е неприемливо и нарушава европейската правна рамка. Ще Ви прочета мотиви на една от работодателските организации: „С предлаганата разпоредба се въвежда задължение за предлагането на определен процент стоки от български фирми в големите вериги. Подобна норма е в противоречие на чл. 34 от Договора за финансиране на Европейския съюз.“ Ние много сме се загрижили за защитата на европейските стоки. Само ще Ви дам пример, че в Румъния, в Унгария, в Австрия

нови земеделски производители, та млади фермери да се включат в сферата на земеделието с такава защита от страна на държавата.

производители на яйца не могат да имат! Нека да погледнем по-държавнически върху нашите предложения. Нека да защитим родното си производство, нашите земеделски производители

Законът е добре да бъде приет на първо четене, но след това да изчакаме и големия Закон за храните на Министерството на земеделието и на Министерския съвет. Искам да успокоя колегите, че нотифициране няма как да направим допълнително, макар че взехме такова решение в Комисията. Допълнително получихме писмо от Министерството на икономиката, че нотификация може да прави само на актове и закони, предложения на министерства, ведомства, но не и на група народни представители. Проблемът стои открит. Аз ще се спра само на няколко точки. Първо, спомняте си, преди две години благодарение на един консенсус, който постигнахме тук от ляво, от дясно и от центъра за така наречения Закон за веригите – виждам, Делян Добрев става, тогава с него успяхме да договорим, след като четири парламента не успяхме да направим този Закон, и след едни доста балансирани преговори успяхме да го приемем. Какъв беше резултатът? Тогава нас ни убеждаваха, че приемем ли Закона за веригите, първо ще се вдигнат цените. Нищо подобно не се случи, цените паднаха. След това ни убедиха, че веригите ще избягат от България. Нищо подобно не се случи, една верига с българо-сръбско участие фалира. Знаете за коя говоря. Всички останали са на печалба. Нещо повече, тогава по служебен път аз изисках и ни представиха информация какви са балансовите отчети на първите десет вериги в България. Преди 4 – 5 години, не помня, се оказа, че от десетте първи вериги само три си публикуваха балансите, а от останалите всички са на загуба. Резултатите от миналата година са коренно различни, веригите са на печалба, и то никак не малка. Проблемът е, че държави като Франция, Италия, Унгария, Румъния, хайде, Унгария и Румъния са пословични, няма да ги коментираме, но старите държави – членки на Европейската общност, са намерили начин да защитят интересите си. Аз няма да се връщам назад с всичко онова, което говорѝ Светла Бъчварова – и за двойния стандарт. Има двоен стандарт. Министерството се оплете, политиците са оплетоха, има стандарт, няма стандарт. Има двоен стандарт! Щом Европейската комисия взе решение да създаде специална работна група за двойни стандарти, значи го има. Няма да коментирам темата за вредността на храните. Няма да коментирам темата за

двойния стандарт. Няма да коментирам, но искам още един път да Ви помоля – трябва да намерим някакво решение. Знаете, преди с огромно недоверие се прие предложението ни за

намериха някакво свое решение. Трябва да го потърсим, и аз Ви моля, призовавам Ви, подкрепете го на първо четене, и между първо и второ четене, обединен с другия, голям Закон за храните, да намерим някакво решение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР

Въпросът, който се поставя, е много сложен. Много дълго време по него не се дискутираше, за което поздравявам колегите, че поне направиха първата стъпка по този проблем. Мисля, че няма хора в тази зала, които да кажат: „Ние не искаме да насърчаваме българското производство“. Мисля, че няма хора, които да кажат: „Ние не искаме да контролираме качеството и безопасността на храните“. Мисля, че няма хора, които да кажат: „Ние не искаме в българските вериги да има български стоки“. Така че това, което е в духа и философията на този Закон, аз лично го приемам. Колеги, съгласете се, инструментите и методите, които са заложени в него, не са точно такива.

мисля, че от двата законопроекта между първо и второ четене ще се роди хубав закон, който ще защити българското производство и наистина българският потребител ще консумира български стоки. Благодаря. (Ръкопляскания от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

Законът няма да постигне желаните цели – да подкрепи българското производство, а напротив – въвежда ограничение върху избора на потребителя. Всичко това е свързано и с редица неблагоприятни последици за потребителите, като ограничен избор, риск от дефицитна стока поради недостиг на български стоки, чрез което да се покрие минималният процент риск от некачествени продукти в разрез с мотивите за здравето на гражданите. Второ, регулацията, която се предвижда в Законопроекта, относно въвеждане на задължения на обектите за търговия с храни с годишен оборот над два милиона лева част от количествата на предлаганите продукти да са произведени в България, на практика не може да бъде приложена поради невъзможност от контрол, липса и невъзможна нормативна регулация коя стока е българска предвид влагането на много компоненти в крайния продукт – част местни, част вносни, част вътрешнообщностни доставки; липса на съответна статистическа информация за страната за количеството на стоката – какъв обем продукт се продава. Инструментариумът за подкрепа на българското производство следва да е във вид, повишаващ конкурентоспособността на българския производител, за да може потребителят по свое убеждение да направи информиран избор на покупка в съответния обект на предлагане. Има и предложения в този Закон, които са неприемливи и са в нарушение с европейската правна рамка. Колегата го каза за чл. 44 от Договора за функциониране на Европейския съюз, а именно свободното придвижване и предлагане на стоки в рамките на Европейския съюз между държавите членки. Недопустимо е в националното законодателство да се налагат клаузи, които противоречат на общото законодателство. Потвърждение за това са и отрицателните становища – казахте, че сте го съгласували с всички браншови организации, а становищата на Комисията за защита на потребителя и на на Министерството на земеделието, храните и горите са отрицателни. Не знам с кого сте го съгласували, но това е така. В същото време въвеждането на квоти води до падане в хипотезата на Директива 2015/1535 и преди да бъдат разгледани нормите, трябва да бъдат нотифицирани. Разглеждането на този Законопроект в залата също е в нарушение на европейското законодателство, тъй като не е нотифициран. Имайки предвид тези мотиви, а и не само тези, моето предложение е, че този Закон няма как да бъде приет, защото има много нарушения в законодателството. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Станков! Това че се предлага българска стока за Вас означава, че е с по-лошо качество. За нас от БСП е обратното. Ние се грижим за българските производители. Може би виждате тези двойни стандарти, които са в Европа, които се доказват, и ги толерирате. Ние от БСП не можем да ги толерираме. За нас е важно да има повече български продукти. Това означава, че… Къде виждате… Първо, не мога да разбера как така ще изчезнат продукти? Напротив – нищо не изчезва! Има си предлагане, има го в момента. Също така ние искаме, с оглед да защитим българските потребители, потребители, да имат и по-голяма информираност. Примерно какво означава българско сирене? Че млякото е българско, основната суровина е българска, а не както в момента някои правят българско сирене с вносно сухо мляко от Полша. Вие за това ли сте, или сте против това? Ние сме против. Искаме на потребителите да им е ясно, че там, където има наименование „българско“ и неговите производни, означава, че основният продукт е произведен тук, в страната и основната суровина е българска. Това че не е нотифицирано. Кой трябва да го нотифицира?! Знаете ли кой? Трябва Министерството да го нотифицира. Това че Министерството не си е свършило работата не означава, че не може да гледаме този Закон тук. Или може би тактически не го е направило, за да угоди на големите търговски вериги. Ние сме точно против против тях и сме за битката, която водим с монополите, защото искаме българският потребител и консуматор наистина да имат достъп до качествена българска храна. Това е! Това предлага този Закон. Благодаря Ви.

натрупахте куп клишета, които аз не знам как да разбирам: „въвежда ограничения в избора на потребителя“. Как, като му дава възможност да избира българското ли? На практика не може да бъде приложен Законът. Къде го видяхте това? Цитирайте, което не може да бъде приложено на практика. Имало неприемливи предложения – как може тези предложения да са приемливи за румънци, за унгарци, за чехи, за словаци, а за българите да не са приемливи и за България да не е приемливо? Цитирате директиви, норми, какво ли не в изказването си, а не цитирате къде е българският интерес и как ние трябва да го защитим този български интерес. Станете и кажете, ние сме против българското производство! Ако не гласувате „за“ този Закон на първо четене и с взаимни усилия да го оправим на второ четене, каквото смятате, че не е наред, значи Вие гласувате против българския производител. Това да Ви е ясно! Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Станков, големите вериги са западни. Ако един френски фермер взима пет евро субсидия, а нашият български едно евро, е, как ще бъде конкурентноспособен в българските вериги?

но на мен ми е ясно Вие накъде биете и какво искате да кажете, нали това е ясно?! Да не е да кажем, че не го подкрепяме. Ще Ви кажа едно: господин Стойнев,

И другото, което е – ние си подкрепяме българското, подкрепяме българския производител, но в рамките на Закона. Всичко трябва да бъде в рамките на Закона. Ние цитирахме европейско законодателство, цитирахме всичко. Така че в момента е ясна Вашата опорна точка да кажете: „Колегите от ГЕРБ не подкрепят българския производител“.

Имате думата, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, когато хулим търговските вериги на България, първо, трябва да си припомним каква беше българската търговия преди да дойдат тези търговски вериги – хаос в търговията, търговия на „сиво“. Когато хулим тези вериги, които създадоха правилата на съвременната европейска, цивилизована търговия, трябва да Ви припомня какво правят те за българското производство. Трябва да следите, когато сте заинтересовани да се продава българското, какво правят те. Ще Ви дам пример – световната верига „Метро“. От миналата година „Метро“ започна проект в областта на селскостопанското производство в България с възстановяване на старите традиционни български сортове. След това за една година сключи хиляди договори в цялата страна, директно със селскостопански производители. Финансира тези селскостопански производители, финансира им засяването, торовете, дава им правилата, по които да отглеждат продукцията по определен стандарт, и след това изкупува тази продукция и осигурява българската продукция да стигне не само на българския, а и на метропазара. Ето, хората го правят! Те го правят от една година, а Вие сега питате защо не го правят? „Метро“ е лястовицата в световната търговия. След като го започна „Метро“, започна го след това и „Билла“ и ще дойде време, ще го направят всички. Наистина трябва този Закон, процесът е тръгнал и не трябва да се прибързва, а успоредно със Закона на Министерството на земеделието да се обхванат всички среди, така че, хората са ни изпреварили.

тъй като той на практика подкрепя нашето предложение. Да, българският производител в момента наистина е дискриминиран. Именно заради това ние искаме да приложим този Закон. Уважаеми колеги, миналата седмица тук, в тази зала, гласувахме Закона за опазване на земеделската продукция. Този Закон също не беше издържан, също имаше много пропуски, много неясноти, но в интерес на земеделските производители всички се обединихме и подкрепихме на първо четене този Закон. Затова Ви призоваваме, действително може да не е изряден Законът, но между първо и второ четене да направим съответните корекции, така че да защитим българското, да защитим българския производител. Благодаря.

хранителна верига, но ние от БСП не сме против веригите. Ние искаме да има правила и тези правила да се спазват така, както е в останалите европейски държави. Това, че определени вериги започнаха и рекламират българското е именно благодарение на този Закон, за който ние говорим от приблизително още и по време на кампанията и се започна … защото те знаят накъде отиват нещата и знаят, че ние сме прави. Въпросът е тук, в пленарната зала, дали ние ще се обединим наистина така да накараме всички големи търговски вериги – забележете, тук става въпрос за обекти, които имат над два милиона годишен оборот – тук не става въпрос за тези малки квартални магазинчета. Не, те имат правото наистина да си предлагат всякакви продукти, но тези, големите, където ходи голяма част от българското население нека наистина, то да има този избор – тук говорим за правото на избор за повече български стоки, защото те са по-здравословни. Това търсим с този Законопроект! Още повече ще подпомогнем и за производството, и на месо, и на мляко, и на малките земеделски производители, те знаят, че тяхната продукция ще бъде гарантирано изложена, няма да им се извиват ръцете. В крайна сметка всички знаем как големите търговски вериги също така и извиват ръце на българските производители,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колега Гърневски, колеги! Нека да изясним нещо много важно: първо, за да има потребители, трябва да има производители, тъй като българите, които отиват в супермаркетите и магазините, за да купят нещо, трябва те да са го изкарали, а те го изкарват, уважаеми колеги, в производството. Защитата на производството е защита и на доходите на българските производители, които ще имат по-голяма възможност да избират. С това първият аргумент отпада. Вторият аргумент за търговските вериги – никой не оспорва това, че бяха направени промени в инфраструктурата на търговската система, много добре. Три години и половина отне на този парламент, за да прекратим практиката на търговските вериги нула данъци в българския бюджет, милиарди, които излизат от България в тяхна посока. Уважаеми колеги, Вие не знаете ли, че официално правителствата на Федерална република Германия и Франция субсидират търговските си вериги? Те са валяка в Източна Европа, който съсипва част от конкуренцията и открива пазари за западните производители. Аз не обвинявам западните политици, те си защитават техните интереси, но е изумително, че български народни представители въртят, сучат с търговските вериги – три години и половина тук, пет пъти обсъждахме, докато накрая – браво на колегите, намериха се 20 души от ГЕРБ да подкрепят Закона за търговските вериги. Девет месеца не плащат на българите, тъпчат българските производители, плащат маркетингови проучвания, плащат рекламите на веригите. Нещо, което те не могат да си помислят да направят във Франция или в Чехия, или в Полша, но ние ще слугуваме тук на търговски вериги и на други. Откъде-накъде? Ние искаме те да спазват законите на Европейския съюз, а не да съсипват нашето производство само заради това, че са дошли тук да си продават техните стоки. Онзи ден бях в Калининград. Всички леки коли БМВ, които влизат в Русия, в момента се сглобяват в Калининград. Знаете ли защо Ви го казвам? Сто процента тече газта от Русия към Германия, 100 % си вървят стоките от Германия към Русия, но тук ние си съсипваме българските производители и с две ръце гласуваме за санкции. Хвала на такъв парламент! Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Използвам трибуната на Народното събрание да се обърна по-скоро към Вас като към потребител на българска стока. Аз, като част от мнозинството, на което се опитвахте да вмените, че сме против българския производител, искам да кажа, че е точно обратното. Аз съм „за” българския производител и аз съм „за” българската стока, и аз искам да консумирам и да потребявам български продукти. Искам да върна малко дебата от хипермаркетите към производството на българска продукция. Дали тази промяна, която се дава в момента на Закона, ще реши проблема, който имаме, защото смятам, че наистина го имаме. Имаме няколко играчи, които са по веригата – производител, преработвател, дистрибутор и търговец на дребно. В случая Вие визирате големите хипермаркети, които са с над два милиона оборот и искаме през тях да задължим потребителите да ползват българска стока. Аз имам няколко въпроса. Първо, защо българският преработвател не ползва българската продукция – той е българин. Българско кисело мляко се прави с румънско прясно мляко?!

Този Закон ще реши ли това нещо, когато задължаваме някой да продава определено количество стока? Второ. На

и представители на съответни браншове заявиха, че за да продават стоката си в хипермаркетите, той трябва да покрива определени условия за количества и че няма български производител, който може да му достави тези количества месо – беше в случая, и затова той е принуден да ги купува отвън. Та всъщност аз съм „за” потребяването на българска стока, на качествена българска продукция. И мисля, съмнявам се, че точно това предложение на Закона би могло да урегулира този проблем, който имаме, а той се корени по-скоро в манталитета на всички нас. Защото, ако производителят, преработвателят ползваше качествена българска суровина, щяхме да имаме качествен български продукт. Защо той не ползва българската суровина? Може би заради качеството, може би заради цената, може би заради недостатъчното количество. И ако тръгнем от генезиса на проблема, така че производителите да могат да произвеждат качествена българска стока, с нормални количества, на нормална цена, то преработвателите ще имат всичките тези условия да ползват нашата си суровина и така на пазара ще има българска продукция. В заключение. Аз като вляза в магазина избирам българското, не ми е нужно някой да ми казва колко процента ще бъде българското или не. Единственият начин да притиснем хипермаркетите, чуждите вериги да продават българско е, когато ние си купуваме българското. Благодаря Ви.

И ще го обясня още веднъж. Примерно, както сега в момента имаме българско сирене, само че в момента, тъй като излиза по-евтино и някои искат да си направят по-голяма далавера с цел по-голяма печалба, и са готови да жертват здравето на българския консуматор, внасят сухо мляко от Полша. Ние не забраняваме на всички тези хора, които искат да произведат дадено сирене с чуждо мляко, нека да си го правят, но то да не носи наименованието „българско“. „Българско“ и неговите производни да означават само за тези, примерно, кашкавали, сирена, на които основната продукция е тук, произведена в България. Така че аз като отида, Вие като отидете, българските граждани като отидат да знаят, че имат право на избор – българско сирене, това означава, че млякото е българско и то е произведено тук, а другото да бъде саламурено сирене и тогава хората да знаят. Вярно, че това ще бъде с по-високо качество, съответно ще бъде и по-скъпо, но българинът има право на този избор. Ние не ограничаваме никой, напротив, даваме още по-голям избор. И тогава производителят, знаейки, че именно хората търсят с наименованието „българско“, се обръща към българските производители на мляко. Те, от своя страна, знаейки, че има по-голямо търсене, започват да теглят кредити, обръщат се към банка, разширяват производството, създават работни места. Веригите, виждайки какво се случва, те също така могат да разширят, още повече, като им казваме какво трябва те да предлагат. Тоест, това е начин, който

Уважаеми господин Сираков, понеже дадохте за пример Румъния, да Ви обясня за Румъния. Там държавата защитава родното производство, дори в селата финансират закупуването на една крава. По този начин селата са им живи и има животни. Това е защитата. Оттам има защита и на цялото производство на мляко, докато в България, знаете как е в този сектор – никаква защита, производителите на мляко се натискат с ниските цени, и още нещо

има даден шанс на местните румънски търговци и производители да си продават и да си защитават родното производство. Тук това го няма и спрете с тези, които защитават западните вериги, Ви, господин Георгиев. Имаше заявена трета реплика. Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ние някак си се концентрираме повече към търговците с българска продукция или съответно небългарска продукция. На мен ми се иска малко да обърна фокуса Ви и към един друг аспект. Ако ние подкрепим едно такова ограничение, според мен то би довело до друг ефект, а именно чуждите производители, които благодарение на този закон ще бъдат малко или много ограничени да продават в големите вериги в България, дали случайно те няма да се опитат да направят едно производство, да изнесат тяхно производство в България и по този начин ние да постигнем допълнителен ефект – големите и можещи производители извън България, да инвестират в България само и само да могат да продават в големите вериги. Аз не съм толкова сигурен дали този оборот от 2 млн.лв. и тези проценти, фиксирани в Законопроекта на колегите от БСП, са точно подходящите. Но това, което ми се струва разумно, е да подкрепим на първо четене този Законопроект и вече след това да започнем фината настройка по него. Благодаря Ви.

Господин Стойнев, аз уважавам Вашия логически път, който изложихте току-що. Това е единият от вариантите обаче. Само че в дългосрочен план какво би се случило? Ние ще ограничим сега представянето на стоките в големите хипермаркети, колко процента да бъдат българските – примерно 70% нека да бъдат млечните стоки. След време, следвайки тази логика, ние ще ограничим и оборотите на тези стоки, да бъдат по-голям процент през български магазини, а не през чужди хипермаркети. И още малко в по-дългосрочен план ще се върнем 30 години назад – системата, в която аз съм отрасъл, тоест да имаме само българско, само през български магазини. Да, съгласен съм. Аз уважавам Вашата логика, само че не я изповядвам. Аз съм „за“ свободния пазар, където ще се научим българският производител да произвежда качествена стока при нормални и разумни условия, така че българският преработвател да избере българската качествена стока и да я продава през български магазини. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, господин Сираков.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Крайно време е България да има визия какво ще развива. Стига вече с правителства, които нямат дългосрочна политика – накъде ще вървим и какви ще са приоритетите на нашата държава. Затова внасяме промени в Закона за храните. Защото ние от „БСП за България“ смятаме, че селското стопанство е безспорно традиционен отрасъл за нашата страна, за който трябва да дадем бъдеще и подкрепа. Въпреки потенциала си България продължава да не защитава достатъчно добре интересите си в селското стопанство. През изминалата година стойността на произведената селскостопанска продукция е със спад от 7,3%. Това е статистика на НСИ. Главната причина са по-високите цени, като дефлацията е била валидна както за растениевъдството, така и за животновъдството. Ще направя една вметка тук. Румъния е най-големият вносител на селско стопанство от нас – с годишен оборот от 613 млн.лв. Същата тази Румъния прие законодателни мерки, които си подкрепиха своите производители. Подобни мерки има и в други страни. Крайно време е България да застане зад този отрасъл. Какво предвижда Законът за храните? Това са практики за защита на местните производители на хранителни стоки. Ще представим изисквания към големите търговски вериги да предлагат определен минимум процент от предлаганите хранителни стоки от местни млечни продукти, свежи плодове и зеленчуци и други с доказан български произход. Неслучайно редица съсловни организации се произнесоха положително към Законопроекта и го определиха като крачка напред за продажбата на повече българска продукция. Уважаеми колеги, това е изключително необходима подкрепа за всички малки и средни земеделски производители. Надявам се да проявите национална отговорност и да подкрепите тези промени. Време е да изберем ще има ли адекватна политика, или ще се носим по това течение. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Загубихме повече от час време в поредното празно говорене, на усилен пиар, който всички се опитват да си направят. Ще взема тон от последното изказване на нашия уважаем колега, който каза в края, не зная дали беше в последното словосъчетание: „Време е да изберем!“, затова моето предложение е да прекратим дебатите и с начина си на гласуване да направим нашия избор в полза на българския народ. (Реплики.)

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Изказвам се отново в подкрепа на предложението на колеги, които се изказаха преди мен – да гласуваме „за“ на първо четене, след което да обсъдим по-подробно текстовете, защото наистина има доста силни текстове в подкрепа на българския малък бизнес и българското производство. Ще Ви дам конкретен такъв пример. Предложението за срока на плащане на бързо развалящите се храни да бъде 10 дни. дни. Всички с Вас сме ходили в търговските вериги. Минаваме през щандовете, харесваме си каквото си харесаме, минаваме на касата и го плащаме веднага. Търговските вериги от своя страна зареждат два или три пъти седмично свежи меса, зареждат домати и краставици всеки ден и в същото време доста дълго разсрочват плащането към производителите. Фактически те работят с техните пари. Има доста силни текстове и призивът ми е наистина да подкрепим Законопроекта на първо четене и между първо и второ четене, при един по-сериозен дебат да намерим верните решения. Благодаря Ви.

Припомням, тези промени подпомагат достигането на български стоки и продукти до обществото. Целта на тези промени в Закона за храните е да гарантира интереса на българските земеделски стопани от нелоялни търговски практики на местния пазар. Законът дава сигурност на потребителите, търсещи български храни, и да получават именно такива, повишава доверието към тях. По тази причина се въвежда понятието „българско“ и неговите производни. Основен момент, припомням, е въвеждането на изискване за присъствие на пазара на български храни. Въведени са и регулации относно сроковете за плащане във връзка с бързо развалящите се храни. Няма да се повтарям с вече изказалите се колеги, но напомням, че промените дават на нашите производители шанс да са конкурентни на вносните хранителни продукти, както, разбира се, не ограничаваме и другите производители, независимо, както вече се опитват да внушат колегите отдясно. Предвиден е и преразпределителен механизъм, чрез който събраните от наложените санкции суми постъпват в бюджета на Фонд „Земеделие“. Тези суми се използват за подпомагане на местните земеделски производители. Колеги, всички казваме, че сме „за“ подкрепа на Закона, но ще видим как реално ще гласуваме. Особено се обръщам към колегите от „Обединените патриоти“:

Господин Марешки има изказване. ВЕСЕЛИН МАРЕШКИ (Воля): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Съжалявам, че не съм разбрал, че е време за реклама.

години същото – смяна на управлението и стигаме до 27-28 г., а утре ще станем до 30-35 и ще минем онези четиридесет и няколко години, за които някои са скачали по площадите и са казвали: „Стига“. Но всъщност един

казвам го с абсолютно съжаление, защото аз в собствения си път съм се борил за свобода, за демокрация, да може всеки един човек да изпъква с личните си качества. Но в крайна сметка го докарахте дотам, че да се чудим кое е по-добре, а всъщност даже вече въобще не се чудим. През всичките тези години сте направили и невъзможното – положили сте максимални усилия българският производител от всякакъв вид, на каквато и да е стока, да бъде съсипан, да бъде в неравностойно положение, да бъде неконкурентен и, ако може за някакви дребни рушвети, да продадете и малкото български производства. Ще дам пример с корабостроителницата във Варна, които нанасят такива щети, и много други естествено, че съсипват цели съсловия, съсипват цели градове, съсипват много хора. Но в момента говорим за българските земеделски производители. Не трябва ли точно тук по тази тема да се обединим и да дадем защита, да дадем тласък, да дадем конкурентно предимство – както правят редица европейски и световни държави, държави, за да може българският производител, който е наш съгражданин, и Ваш, и наш гласоподавател, да може да живее нормален живот? Не Ви ли е срам XXI век пенсиите на хората, които са създали това, което Вие не можете да ограбите през всичките тези управления, да получават по 70-80 евро пенсия?! Не Ви ли е срам минималната работна заплата да бъде 200-300 евро в една Европа?! Това ли е Европа?! Към това ли сме се стремили, за това ли се борихме?! Накрая, ще се намерят ли днешни възрожденци, които да променят всичко това, а да не си останем с едно празно говорене, което предполагам, че ще си остане след този така наречен „дебат“? Благодаря Ви много. Надявам се да размислите и да намерим правилното решение. Предложението може да не е съвършено, ще го коригираме, но това е едно предложение, което е добро за българския земеделски производител и аз се надявам ние всички, заедно да го подкрепим. Благодаря Ви. Марешки. Реплики? Има ли реплики към изказването? Не виждам заявка. Следващо изказване. Заповядайте, имате думата. (Шум

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Бих искал по тази тема да споделя малко опит, тъй като съм живял известно време във Великобритания. Там ми направи впечатление, че търговските вериги над 99%, да не кажа почти 100%, британски и производството, стоката в тях също е от британски производители. На този фон имаше само една чужда немска верига, която продаваше предимно немски стоки, и това ми грабна вниманието. Запитах се защо и как са проникнали на този пазар, тъй като очевидно Великобритания има доста политика в подкрепа на своите производства. Ами, направили са го като са сключили договор тази немска верига да изнася британски алкохол в цяла Европа в своята мрежа, са търсили баланса между английските и немските интереси. И тук е въпросът – риторично го поставям, да се запитаме: къде е нашият интерес в България? Защитихме ли го, когато навлязоха веригите и чуждото производство, защото балансът се търси и дори основоположниците на Европа и на европейските принципи Тоест, всеки търси своите интереси. На всички въпроси, които поставихте: защо българските производители и преработватели не произвеждат качествено, не произвеждат евтино и хубаво – ами, да го правят! В крайна сметка това е тяхна грижа. Искам да Ви отговоря на този въпрос по следния начин, тъй като от първо лице знам каква е причината. Например моят чичо произвежда българско пилешко месо. За него е по-евтино да купи полско пилешко месо и да го продаде в България, отколкото да произведе своето, защото заплатите в България са по-ниски, данъците са по-ниски, наемите на сградите са му по-ниски. Но Полша има друга политика по отношение на своите производители – на субсидирането им, на фуражите за птиците, това е дълга тема. Но в крайна сметка Полша успява да вкара, въпреки всичките тези свои недостатъци, по-евтино полско месо и нашите производители нямат възможност дори да го произведат, и да го продават на конкурентни цени. Ето това е причината: Полша има друга политика. Време е и България да започне да има своя политика по отношение на местните производители. Сега е моментът да го направим и, въпреки че този Закон може би има недостатъци, имаме капацитета между първо и второ четене да го променим и благодарение на Вашата експертиза в крайна сметка да се обединим около тази тема, и да постигнем нещо за нашето производство. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР Реплики по повод изказването на господин Божанков? Не виждам желаещи за реплики. Други изказвания? Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Искам да се върна към предложенията по нашия Законопроект и да започна с това, че в страните, които бяха изредени като страни, в които има регулации по отношение на предлагането на продукти и са местно производство, парламентите са приели с пълно единодушие предлаганите промени и са ги вкарали в законодателство, което и прилагат. Както виждаме при нас има едно разделение – „въздържал се“. Какво означава?! От какво се въздържате – като потребители ли, или като защитници на земеделските стопани? Това е въпрос, на който Вие може би трябва да отговорите, но досега не чух отговор. Заплашвахте Заплашвахте ни с това, че няма нотификация, че КЗК са се изказали, но искам да обърна внимание, че това, което КЗК направи през месец февруари, не се отнася за този Законопроект, който има редица и те са в съответствие и с част от констатациите на КЗК. Тази подробност може би е убягнала в дебатите или в разглеждането на Законопроекта. И И не на последно място искам да Ви обърна внимание върху непоследователната политика по отношение на земеделските стопани и производители от гледна точка на европейските регламенти. Само две неща: за да няма натиск върху пазара и да не са ниски изкупните цени през 2016 г. – и пак заради руското ембарго съответно беше прието да се плаща субсидия за намаляване на производството на мляко. Това е анти-политика, при условие че в света храните са най-важният ресурс и той трябва да се увеличава като производство и да е конкурентен. Преди един месец с наредба на Министерството на земеделието – затова, че има голямо предлагане на праскови и нектарини, се предлага те да се дават за фураж на животните. Българският производител на праскови и нектарини ще получи една трета от пазарната цена, ако те стигнат съответно до хипермаркетите. Това, ако е политика, аз не знам как да разбирам – при условията на дефицит на ресурси,

правят реклама, която казва, че се сключват договори с български производители и предлагат български стоки, но действителността е друга. Според доклад на агростатистиката за 2016 г. България е нетен вносител на плодове и зеленчуци, при условие че е произвела тези плодове и зеленчуци пак по същата агростатистика. Това означава, че веригите не търсят българските производители да сключват договори с тях. В сферата на зеленчуците всяка година могат да се сключват договори и да се осигуряват количествата, които им трябват. При плодовете България има ръст в производството благодарение на европейските програми, но пак много трудно се достига до пазара, защото никой не търси българския производител съответно за сключване на договори, които да гарантират такава последователност на доставките в големите вериги. Ние не сме против веригите, но искаме да има правила – такива, каквито са и в другите страни. Въздържанието не е политика по отношение на храните, които се произвеждат в България и които българският потребител съответно търси. Благодаря. Благодаря, госпожо Бъчварова. Има ли реплики към изказването? Не виждам. Други изказвания?

Всъщност в тази зала няма противници на българския производител. Всички искаме да защитим българския производител. Тази сценка, която разигравате, едва ли не внушава, че всички останали сме против българския производител, защитници на веригите, а само Вие сте „за“ българския производител. Искам да Ви припомня нещо, като се опитам да бъда максимално конструктивен, като не нападам, обиждам или предизвиквам никого с изказването си. Ако си спомняте, през 42-рото или 43-тото народно събрание имахме Законопроект за защита на конкуренцията. Разглеждахме го, както каза господин Кънев, повече от две години. Накрая се получи така – тук господин Кънев вероятно ще ме подкрепи, че от първоначалния Законопроект, внесен отново от госпожа Нинова, останаха само първият и последният параграф. Между първо и второ четене сменихме всички други, освен заглавието и датата, на която Законопроектът влиза в сила! Всички други ги сменихме, заедно ги сменихме и работихме в продължение на месеци, за да го направим. Тогава имаше Законопроект, който, подобно на този Законопроект, щеше да донесе много повече вреди на българския производител, отколкото каквито и да е ползи. Чувам призиви за това да подкрепим сега Законопроекта на първо четене и между първо и второ четене да го оправяме. Колеги, ако направим така, ще се получи същото, както при Закона за защита на конкуренцията. Ще подкрепим само първи параграф – заглавието, и последния параграф – датата на влизане в сила на закона. Следователно ще направим нов Закон, което Вие самите знаете, че е злоупотреба с правата на народните представители – да подменим същността на Законопроекта между първо и второ четене. Да не говорим, че по този Законопроект имате отрицателни становища от всички възможни институции от министерствата, от Комисията за защита на конкуренцията, включително от някои от браншовите организации. Бях искрено изненадан да видя, че браншовите организации са против Вашия Законопроект.

вижте становището на Асоциацията на месопреработвателите. Хората казват, че толкова българско месо няма. Толкова българско месо няма! И министерствата, и браншовите организации Ви казват, че Законопроектът Ви ще доведе до дефицит на стоки и по-високи цени.

Това означаваше дефицит на стоки. Сега министерствата и браншовите организации Ви казват, че Вашият Законопроект на първо четене ще доведе, първо, до дефицит на стоки; и второ, ако не е дефицит на стоки, няма купонна система, цените на стоките ще скочат рязко, защото ще има недостиг на стоки.

Както има санкции срещу Русия, срещу Северна Корея от западните държави заради политически причини, така всъщност с този Законопроект предлагате сами да си въведем санкции. Да кажем: тук ще продаваме само българско, както сега в Русия се продава само руско, защото никой друг не им продава заради санкциите. Вие искате сами да си го направим, сами да си наложим санкции, сами да си наложим ембарго, разбирате ли?! Това звучи абсолютно абсурдно! да се спирам на останалите подробности – с нотификацията пред Европейската комисия преди приемането на законодателството и т.н. Чухте експертния дебат на колегите. Експертен дебат се е провел и в Комисията по земеделие, където Законопроектът е отложен, гласуването е отложено до момента, в който се получи становище от Европейската комисия по нотификацията и такава нотификация е изпратена от Министерството. Интересно беше да слушам дебата. Не мога да пропусна да кажа, че примерът с едната крава в Румъния, румънският модел беше изключително полезен за дебата. Благодаря Реплики? Господин Марешки Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми колега Добрев – колега не само заради това, че сме народни представители, а заради това че

сериозни далавери в АЕЦ или нещо в енергетиката. (Оживление.) Както и да е. Защо излизам да направя реплика? Вземам думата, защото Вие споменахте, че в този парламент няма противници на българските производители. Ще отбележа, че не само в този, а във всички парламенти преди това има не само противници, а има отявлени врагове на българските производители! В противен случай българските производители, в конкретния случай земеделските – щяха да процъвтяват, да благоденстват и ние в момента нямаше за поредна година да търсим начин да оправим жалкото състояние, в което са те. Да, има определени земеделски производители, които са около върховете, около върхушките на управлявалите партии през всичките тези години, но това не касае обикновения земеделски производител. Ние говорим за обикновения, масовия земеделски производител. Ако Вие заради това, че през годините сте съсипали земеделските производители и месопреработватели и в момента няма такова българско производство, това не може да е доводът да не искаме да има. Ако те бъдат защитени, аз съм сигурен, че българският производител както в по-далечни години, така и сега няма да допусне рафтовете в магазините да бъдат празни. Напротив,

до каква степен основополагащите принципи на свободната търговия са валидни за всички държави – членки на Европейския съюз, и за всички национални икономики. Смятам, че тук не би следвало да имаме никакви съмнения, че такова равенство не съществува. Германските търговски вериги контролират 90% от организираната търговия в България. По оценка на Института за пазарна икономика, в чийто заключения няма защо да се съмняваме, тя е около 45% от общия обем на търговията на дребно в България.

Ами, не може да бъде променен! Когато принципите на свободната европейска търговия се нарушават от тези, които са ги въвели, и които смятат, че имат правото да ги интерпретират в полза на собствените си търговски интереси, е задължение на българските народни представители да защитят българския национален интерес, в случая – възможността българските производители да произвеждат и да търгуват при равни условия. Условията изначално са нарушени, господин Добрев. Ние не можем по никакъв начин да компенсираме ниската себестойност на германската селскостопанска продукция и гигантския експортен натиск на германската икономика в Източна Европа с жалките усилия на българското раздробено и съсипано селско стопанство, с помощта на Вашите предшественици в управлението от десницата. Така че тези аргументи, които се опитвате да ни представяте, са напълно ирелевантни към съвременната европейска икономическа действителност. Вторият въпрос – за дефицитите. Най-вероятно Вашите детски спомени са след 10 ноември, а не отпреди това, като Ви гледам. И още нещо да Ви кажа:

Възможност за трета реплика. Заповядайте, господин Бойчев. Извинете, помолих да се уточните. Това е последната реплика към изказването на господин Добрев. Благодаря, господин Председател! Уважаеми господин Добрев, съжалявам, че чух от Вас тези думи. Искам да припомня, че когато се обсъждаха промените в Закона за конкуренцията същите аргументи бяха чувани и от тази трибуна, и в българското общество. И тогава ни се обясняваше как усилията, които полагахме, за да променим общите условия на търговските вериги към техните доставчици, ще доведат до вдигане на цените, как едва ли не това било в ущърб на потребителите. С общи усилия постигнахме промени в този Законопроект и виждате, че нищо такова не се случи. Второ, Съюз „Произведено в България“ подкрепя Законопроекта на БСП и тук, от тази зала, чувам непрекъснато, че трябва да оставим свободния пазар да решава тези отношения. (Реплика от ГЕРБ.) Не, много Ваши колеги го говорят. Свободният пазар, за да бъден наличен, трябва да има и свободна конкуренция. При какви условия работят българските земеделски производители? Да не би субсидиите им да са равнопоставени, да са такива, каквито са на колегите им в другите държави? Да не би достъпът им до финансиране и ресурсът, който ползват, да е този, който ползват земеделските производители в другите държави? Затова няма държава в Европейския съюз, която да не подкрепя собственото си производство. Мога да дам примери и с Румъния, мога да дам примери и с Полша,

им. Ние в момента трябва да дадем много ясен сигнал за подкрепа на българските производители, които гарантират и доход, и заетост в България. Благодаря Ви. Дуплика от народния представител Делян Добрев. Заповядайте, господин Добрев.

Но купони и дефицити е имало и преди това – по времето на комунизма, сега колегите ми казаха, наистина не съм бил роден тогава, шестдесет и някоя година. Така, че дефицити и купони е имало и по време на комунизма, и по време на управление на БСП, и не знам защо (реплики

всички текстове по същество бяха по предложение на групата на ГЕРБ, всички текстове по същество – от мен и мои колеги народни представители, а всички Ваши текстове на първо четене отпаднаха. Така че не се опитвайте да си припишете някакви заслуги за приетия Законопроект за защита на конкуренцията. Единствената Ваша заслуга е това, че бяхте инициатори и внесохте първи законопроект по тази тема. Но от него, пак повтарям, остана заглавието и датата на влизане в сила на Закона. Благодаря Ви. Има ли и други изказвания по обсъждания Законопроект? Няма желаещи за други изказвания. Закривам дебата, пристъпваме към гласуване. Моля, квесторите, поканете народните представители – предстои гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за храните.

Гласували 203 народни представители: за 97, против 8, въздържали се 98. Предложение за прегласуване. Заповядайте, проф. Гечев. Благодаря Ви, господин Председател. Предлагам да има прегласуване защото, първо, колеги не можаха да гласуват и, второ, мисля, че беше подадена дезинформация на Народното събрание, защото дали българските производители могат да задоволят пазара в момента –

От името на парламентарна група – господин Марешки, заповядайте.

Казвам „уважаеми“ от уважение към българските избиратели, които са гласували за Вас да, не мажоритарно, защото такъв е Законът, за партиите, които са Ви издигнали, но все пак Вие сте представители на българския народ, който Ви е изпратил тук. Ще Ви отделя малко от скъпоценното време, за да Ви запозная с част от един много сериозен материал не защото е написан и е публикуван от виден народен представител от ГЕРБ, не защото не е написан от Ревизорката или от разследващия Вальо Ахчиев. Ще покажа част от тези материали, защото видният народен представител от ГЕРБ работи само с документи – само и единствено с документи. Той не може да си позволи да хвърля в пространството безпочвени обвинения. Затова, защото в този материал се показват несъвършенствата на прехода преход на грабежа, преход на корумпираното управление, аз ще бъда съвсем кратък и ще Ви прочета какво има на обложката на този интересен материал. Той се казва „Шайка“. „Бoйкo, Pocен, Цецo, Лиляна... Четири гoдини те управляваха България и я пoвлякoха към дънoтo. Гoвoреха за мoрал, а cамите тънеха в пoрoци и кoрупция. Pабoтеха и живееха катo „шайка“ – перcoни, oбединени oт преcтъпна цел.

c върхушката на БКП и Държавна cигурнocт, c банкoвия картел, c междунарoдни гангcтери, c oнази cенчеcта чаcт на oбщеcтвoтo, кoятo наричаме задкулиcие. Pекет, дoнocи, кoнтрабанда, транcфери на милиарди, изтoчване на държавния резерв“. И още. Това е само на обложката, на обложката, а книгата има около 250 страници. Обръщам се към главния прокурор и се надявам, че ще постъпи като истински мъж, което чувам от неговите изказвания, веднага да заведе дело, да ме призове и му обещавам, че ще имам този път смелостта да говоря с реални имена, с реални факти кои са хората, от които съм разбрал, да не повтарям, за тези грабежи, банди, контрабанди, убийства и т.н., за кои хора става въпрос. Ще ги кажа поименно и се надявам истината да излезе. Цялата истина. Ако това нещо, което прочетох само на обложката,

Ако това, което се твърди вътре, не затова, пак казвам, че е виден депутат от ГЕРБ, а защото борави само с документи и само с истината, и само с факти, тези хора не трябва да бъдат управляващи, а трябва да бъдат по затворите. Ако обаче това не е истина, аз няма да бъда съдия в този спор между тези хора, ако това не е истина, тогава пък имаме грубо наклеветяване, изопачаване на факти и фалшифициране на документи, използване на фалшиви документи, за да можеш да защитиш тези тéзи, тогава пък човекът, който е такъв виден използвач само на документи по неговите думи, също трябва да бъде на тези места, защото това също са груби престъпления. Така че ние призоваваме главния прокурор по най-бързия начин да се задейства, ние ще му съдействаме и ще бъдем много конкретни с имена и с факти. Доколкото разбирам парламентът ще бъде дълъг, така че ще имаме време през тези четири години от време на време да Ви запознавам с част от материалите в книгата. Какъв извод правим и какво сме готови да декларираме ние от парламентарната група на „Воля“? Говорим само образно, някой да не се припознае, но какво виждаме ние? Ние виждаме държава, управлявана по схемата „трите тройки“ – съвсем образно, естествено. Хората казват: да, те не са само трима, пет, шест, петнадесет или така нататък, но ние символично ще ги обрисуваме така. Първата тройка е така наречените „три прасета“. Какво казваме? Бягаме от думата „прасета“. Това е събирателен образ на символа на злото, на корупцията, на безхаберното управление, на довеждането на българските избиратели, българските граждани до нищета, до съсипването на българските производители и до всичко лошо, което се случва в държавата. Втората тройка са така наречените от самите управляващи, както си наричат своите коалиционни партньори – „тримата идиоти“. Пак казвам – не става дума за конкретни имена, някой да не се почувства конкретно обиден. Така чуваме в кулоарите да се отнасят към тях. Но те не са най-голямата беда. Стигаме до третата група тройка – това са „тримата глупаци“. „Тримата глупаци“ е събирателен образ на тези човечета, които са готови по всяко време, на всяко място, по заповед без без значение от кой, да излязат и да наговорят всякакви нелепости, всякакви неверни твърдения, за да се опитат да оклеветят дали министър-председателя, дали някой колега от залата, дали определена политическа партия – няма значение. Това са хора, които са готови във всеки един момент да излязат и да наговорят всякакви небивалици. На тях няма да им обръщаме внимание, само ще ги споменем, че това е начинът на управлението на държавата. Забелязваме, че някак си не се вписваме в тази среда,

да напусна заместник-председателското място при две елементарни неща, които Вие сте обещавали при Вашите предизборни кампании, ние ги подкрепяме. Още днес, утре, по най-бързия начин гласуваме увеличаването на пенсиите на българските пенсионери на 300 лв. и правим една малка крачка към борбата с картела, като създадем държавна верига от бензиностанции, която да се бори с картела. Не е работа на един човек, колкото и да е смел, колкото и да е силен, колкото и да обича народа и държавата си, да върши тази работа. двете неща, това всички сте го обещавали – борба с картелите, повишаване на доходите, повишаване на пенсиите, 300 лв. пенсия, а преди това и 500 лв., сме го чували в продължение вече на десетилетия. Така че гласувате тези две неща, които са единствено в полза на българския народ и българската държава, на българския производител, на бизнеса и веднага ще си изпълните мечтата да не ме виждате на заместник-председателското място. Както виждате няма нито едно предложение за решаване на някакви лични наши въпроси, на който и да е от нашата парламентарна група. Говорим единствено за правото на българския народ да живее достойно, за едни достойни доходи, за правото на българския бизнес да работи нормално, в конкурентна среда и да се развива, за просперитета на българската държава и за благоденствието на българския народ. Надявам се наистина главният прокурор да бъде активен. Очаквам Вие всички да бъдете помощници в това в това нещо, да дадем депутатските имунитети на тези, които са правили престъпления, да ги махнем от тези места, които заемат в момента, наистина – повтарям за последно – за благоденствието на българския народ, за просперитета на българската държава.

Моля за процедура, госпожо Председател, в залата да бъдат допуснати господин Бойко Атанасов – заместник-министър на финансите, госпожа Людмила Петкова – директор на дирекция „Данъчна политика“, и госпожа Петя Копчева – началник-отдел в дирекция „Данъчна политика“. Моля, режим на гласуване за допускане на заместник-министъра и директорите на дирекции от Министерството на финансите.

На заседание, проведено на 7 септември 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси. Законопроектът беше представен от господин Бойко Атанасов – заместник министър на финансите. Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси е изготвен в изпълнение на разпоредбата на § 13а от заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, съгласно която Министерският съвет съвместно с Националното сдружение на общините в Република България следва да разработи методика за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и да внесе в Народното събрание Проект за изменение. Законопроектът е съобразен с основните принципи в Закона за местните данъци и такси, а също и възприема наложилите се такива от местните власти на държавите – членки на Европейския съюз, при определяне на таксата за битови отпадъци да се съобразят с принципа ”замърсителят плаща”. Принципът „замърсителят плаща“ е мярка за стимулиране на разделното събиране, рециклирането и компостирането на отпадъци, и едновременно с това е финансов стимул както за лицата – да намалят количеството на генерираните отпадъци, така и за общините – да оптимизират разходите по събиране, транспортиране и третиране на отпадъците. С предлаганите промени се постига ясно дефиниране на услугите, за предоставянето на които общините събират таксата. Трите услуги са: 1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране; 2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации; 3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общините. Законопроектът предвижда по-ясно дефиниране на разходите, които е допустимо да бъдат включени при определяне размера на таксата, като план-сметката ще бъде унифицирана. С цел прозрачност при определянето на разходите по план-сметката е предложен ред за провеждането на обществено обсъждане преди одобряването й, както и публикуване на обобщени данни от нея на интернет страниците на общините и на Националното сдружение на общините в Република С цел прозрачност и информираност на задължените лица е предложено проектът на решение за приемане на конкретните основи и проектът на доклад на вносителя преди внасянето им за разглеждане на заседание на общинския съвет също да се публикуват на интернет страницата на общината за обществено обсъждане. Също така се предвижда информацията и данните за одобрените план-сметки, отчетените разходи и отчетените количества събрани и третирани битови отпадъци за предходната година, както и приетите основи за определяне на такса за битови отпадъци за текущата година да се публикуват ежегодно в срок до 15 февруари на интернет страницата на общината във формат, определен с наредбата за изготвяне на план-сметката. Предвидено е Националното сдружение на общините в Република България ежегодно да оповестява обобщена информация, свързана с таксата битови отпадъци, по общини, по области и на национално ниво. Предвижда се размерът на такса битови отпадъци за всяко задължено лице да се определя, като разходите за сметка на таксата за битови отпадъци за текущата година от план-сметката се разпределят на база на приетите от общинския съвет основи. В Законопроекта е предложена водеща основа за определяне размера на таксата за битови отпадъци да бъде количеството на битовите отпадъци. Използването на основи, различни от количеството битови отпадъци, е възможно и е поставено под условие, предвид което останалите основи няма да са алтернатива на водещата основа, а изборът им следва да бъде допълнително мотивиран. провелите се дискусии участие взеха представители на Националното сдружение на общините, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Софийския общински съвет, кметове и депутати от парламентарно представените групи. Всички те се обединиха около идеята за необходимостта и полезността на предлаганите законодателни промени. Изразени бяха мнения и настоявания за задълбочено разискване на проблемите, които евентуално биха възникнали при прилагането на закона по конкретни текстове от него. Националното сдружение на общините настоятелно предложи да бъде удължен срокът за въвеждането на новите основи за разпределение с една година, считано от 1 януари 2020 г. Според тях това се налага, за да се осигури безпроблемна подготовка и техническо обезпечаване на прилагането им. Направено бе предложение Министерството на финансите да изработи и предостави на Комисията проекта на Наредба по чл. 66, ал. 3, т. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, отнасяща се до план-сметката, като това се случи в срока до разглеждане на Законопроекта на второ четене. Взе се решение между първо и второ четене да се сформира работна група от заинтересованите страни, която чрез консенсус да предложи съответните промени, с цел постигане на баланс на справедливост и финансова обезпеченост. В заключение членовете на Комисията по бюджет и финанси изразиха принципната си подкрепа за така предложения Законопроект

Благодаря Ви, уважаема госпожо Стоянова. Мотиви към предложения Законопроект ще има ли? Няма. Преминаваме към изказвания. Откривам разискванията. Заповядайте, колеги. Госпожо Янкова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Спор няма, че този Законопроект трябва да бъде променен и че мотивите, които е внесъл Министерският съвет с голямо закъснение, трябва да бъдат дебатирани тук в парламента по няколко причини. Отдавна на данъчна оценка, и в самия Законопроект за местни данъци и такси, не бива да се събира таксата. От края на 2008 г. има Директива и ние със Закон сме задължили Министерския съвет и Сдружението на общините да внесат нова методика. Тази нова методика, колеги, се изработваше 5 години – в края 2013 г. беше посланието, 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г. Интересното обаче е друго – че Министерският съвет внася предложението, а задължението беше заедно със Сдружението на общините. И има шум в системата – Сдружението на общините не е съгласно. До един етап е участвало в изработването на методиката и след това то се оттегля по много причини. Вие ги знаете, колеги. Тук една голяма част сте общински съветници, другата част сме бивши кметове и знаем, че това е една голяма политика, която засяга всеки, допира до всеки дом, до всяко семейство, до бизнес. Мен специално в първата част, която е уводната и за която Председателят на Бюджетна комисия каза, че всички са участвали, силно ме впечатли поведението на кметовете. Тук вече чисто политически момент съображението на Сдружението и най-вече на голямата Столична община, но по-нататък ще се спра по съображенията на Столична община и не случайно тя, с председатели на комисии, присъства на две комисии – и на Бюджетната, и на Регионалната. По отношение на „замърсителят плаща“ – много политика има вътре. Трябва да има справедливост. Има дадени три опции. Трябва да има безспорно чистота. С този Законопроект тук трябва да си дадем сметка, че ние не трябва да направим така, че да създадем условия градовете да станат по-мръсни, а трябва да създадем условие с този Проект градовете и селцата да станат по-чисти, по-добре организирани. Тук имам своето притеснение и след малко ще го споделя. И паралелно с това, като справедливост, като чистота, предполагам, всеки от Вас усеща онзи политически анонс, че ще има коренно различно организиране на сметосъбирането и сметоизвозването. Възможностите в малките селца да се закарат кофи като че ли е по-лесно. В големите блокове мярката за справедливост коя ще бъде – ще дадем черни чували,

На всеки ъгъл, на всяка улица големи количества от черни чували – беше изключително грозна картината. Сигурно знаете, че при преминаването към такъв тип организация има необходимост добре, ама много добре това да бъде осмислено, създадено и организирано.

много силно Ви притиска бизнесът – двете становища. Те са безкрайно доволни от предложението. Но има един момент в Законопроекта, в който се разглежда да, количеството е едното, второто е третирането, но имаме общи части, колеги. Като казвам, че градовете, общините, България трябва да стане по-чиста, ако ние променяме Закона за местните данъци и такси, това означава чистота, въздух; публичните места, които ще чистим, които ще разпределим и ще отидат като тежести на гражданите. Не си въобразявайте, че една торбичка ще я потегнем, тя ще е по-малка и ще намали таксата смет. Ами тротоара, ами улицата, ами зелената площ? В тази план-сметка ще го сложа. че ще бъде разпределено на брой жители или на квадратура. Ще бъде добавено върху цената за самите хора. Има много неща, които тепърва между първо и второ четене ще осмисляме. Лятото метеш тротоара и казваш: „Той е чист“ – тук може би законодателят ще трябва да се произнесе, защото ако се отиде в съдебни процедури, винаги имат намеренията на вносителя зимата пускаш култиватора, за да почистиш тротоара, искаш да платиш от таксата смет – имаш излишък, и ти казват: „Не, това е зимно поддържане“. Къде от зимното поддържане имаме пари за тротоари?

Публичността на Сдружението на общините, че всеки гражданин ще влезе и ще каже: „Аха, в тази община е така, в другата е по друг начин“ – това са хубави неща. Има обаче още един въпрос. Ние, като Народно събрание, държавата се е произнесла с две политики. Първата политика е формирала регионалните депа. Там, където е депото майка, имаме нормални отношения по трите компонента. А там, където е общината, която вози до депото майка, транспорта как ще го разпределим, колеги? Солидарно върху всичките на територията, където е депото, или само за общината, за която вози? Тук със Закон сме ги задължили – има празнота в предложението. Има и трето място.

трите или четирите общини да направят сепарацията. Там го има, естествено, и лобизма в хората, които се занимават с тази политика. Ние не сме ги подсигурили, а тук си остава от таксата смет да отиват в регионалните представителства на околната среда, за да може, ако ти не си направил да стоят като депо, да те притиска държавата да направиш сепариращата инсталация. Политика не сме осигурили, но сме притиснали и гражданите, притиснали сме и общините. Тук проблеми няма. И сега стигаме до чисто политическия финал, тъй като е на първо четене. Ние ще се въздържим или ще бъдем „против“ по няколко причини. Кметовете предупреждават, че ще се вдигне цената на таксата смет.

и 80% във вътрешните отношения на столицата гражданите ще поемат таксата смет, 20% – бизнесът“. Паралелно с това, от дискусията в Сдружението на общините чух, че кметът на Димитровград е изчислявал по-конкретно и е споделил, че в селцата ще се увеличи 10 пъти. Вие обещавахте данъци и такси да не се увеличават. Има и нещо добро за нас, като опозиция. Ако Вие го приемете, ние чисто принципно ще се въздържим, защото обещавахте да не се увеличат. Но Вие ни вършите много добра работа – приемете го, тъй като бързате – видимо,

Очаквам проблеми – Вие сами ще ги калкулирате. Неслучайно Вашите кметове в момента протестират – нашите в момента са малки, лесно ще ги организират, те са по-малки общини. Но големият проблем, чисто политически, е Ваш. Тук не Ви предупреждавам, Вие си знаете шума от кметовете на ГЕРБ, за какво става въпрос – че това е тежък, голям проблем и като организация, и като чистота, и като начин на настройване на функционирането.

Паралелно с това, очаквам и предлагам: ако трябва разумно да се смята, а не да се пришпорва „дайте да угодим“, нека направим така – да се дадат бонуси за общини – голяма, малка, средна, тази година които ще започнат, догодина, следващата година и да се направи анализ какво се е случило – тогава да се въвежда.

да оставим кметовете да си състезават идеите с общинските съветници и населението да избере модела, по който ще се прави това сметосъбиране, и от 2020 г. тази политика да започне съм, че сега ще направите гласуване – да успокоите бизнеса. И съм убедена, че 2018 г. ще кажете: „Няма организация – ще го отложим за 2020“. Това е нашето предупреждение – предупреждаваме гражданите на България,

написването на тази методика – можеше да е написана по-рано и да влезем в един дебат, като политика. Искам да Ви споделя, колеги, че нашият възглед е да, ние ратуваме за справедливо отчитане на такса смет, искаме чисти общини, чиста България, но паралелно с това ясно разбиране на отношенията между населени места, между хора, които живеят, и техния социален портфейл – възможностите те да поемат тези тежести. На финала ще кажа –

знаете ли как ще се качи таксата смет там? Има неща, които трябва много да се премислят. А там пък живеят най-бедните хора – хората с най-малките пенсии. дайте да помислим повече. Ние Ви предлагахме отлагане – Вие няма да го приемете. Поемете си политическата отговорност. Граждани на България, част от обещанието, което Ви беше дадено – че няма да се увеличават данъците и таксите, в момента влизаме в този период и Законопроектът е именно допълнителна, неосмислена добре тежест върху хората, които ще поемат това като отговорност. Благодаря Ви, уважаема госпожо Янкова. Реплики към изказването? Госпожо Стоянова, заповядайте. Госпожо Янкова, аз уважавам много Вашата експертиза като кмет и това, че сте професионалист в тази област. Искам само да Ви направя следната реплика: 2013 г., когато законодателно започна тази сага, Вие, Вашето мнозинство тук, в този парламент отменихте данъчната основа като възможна основа, такава каквато в момента се ползва за разпределение на таксата смет, и записахте, че трябва да се сформира работна група – Министерския съвет, Националното сдружение, която да направи методиката както за основите, така и за начина, по който се изчислява такса смет. Това не се случи, защото подходът, който беше възприет, за мен той е правилният подход, беше не да дойде тук и да го дебатираме две години, а преди това да го дебатират заинтересованите страни и когато влезе в Народното събрание да имаме един Законопроект, който отразява консенсус между тези страни. Това, за съжаление, не се случи нито 2013 г. и 2014 г., след това отново беше рестартирана въпросната Комисия, работна група – 2015 г., и до момента то не се случва. Вие казвате, че Националното сдружение е напуснало. Ами то по-лесно от това да напуснеш нещо няма, а най-трудното е да дадеш конструктивно предложение, което да работи. Вие говорите, че тук се носят едни цифри 30 на 70 бизнес хора и така нататък, но Националното сдружение не намери възможност, а може би и нарочно, да даде цифрите за това колко наистина се плаща такса смет като относителен дял от страна на бизнеса, колко от хората? Това е умишлено и ще Ви кажа защо – защото през последните години почти няма бизнес, който да не е използвал възможността да си сключи договор с общината и сметосъбиращата фирма и да плаща на количество отпадък на база на заявени съдове и кратност на тяхното изхвърляне.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Госпожо Янкова, ще направя съвсем кратка реплика към Вашето изказване. Не знам до каква степен сте запозната – предполагам доста добре. Има семейства в София, които плащат по 30 лв. такса битови отпадъци, четиричленни семейства –наистина за маломерно жилище. Не мога да приема, че за стойността на едно кафе месечно едно семейство трябва да плаща такса битови отпадъци и да очаква, че столицата ще бъде чиста, европейска, приветлива и както щете я наречете. Другата ми вметка ще бъде по повод това, че общините са се оттеглили. Да, оттеглили са се, защото не искат да се натоварват с тази наистина сложна материя. Това ще изисква доста усилия от тяхна страна, служебно натоварване. абсолютно ясно за какво се оттеглят общините. Така че смятам, за резонно да бъде приет този Законопроект. Тук става въпрос преди всичко и за справедливост. Всички граждани, които очакват, че ще живеят в чиста

Аз съм съгласна и с двете реплики. Да, 2013 г. имаше решение на Конституционния съд, Директива и трябваше да бъде променен Законът. Изгради се работна група, част от хората от Министерския съвет, които са тук, бяха членове на тази работна група. Тя е същата, едни и същи са експертите. Две хиляди и четиринадесета година по средата Вие поемате държавата с пасивите и активите. Трябваше да довършите този процес половината на 2014 г. и 2015 г., но Вие съзнавахте, че през 2015 г. предстояха избори и поради тази причина чисто политически отложихте този момент, и 2016 г., и 2017 г. – сега е дошло времето да го дебатираме, и има действително натиск да се случи това. Колежката Фикирлийска изцяло е на моето становище. Аз слушах много внимателно, много рядко председатели на комисии от Столична община идват в парламента. Те са притеснени по организацията, по тежестите, искат малко отдалечаване във времето. Ние Ви казваме чисто политически – имаме дивидент от това да го направите по-бързо, защото в крайна сметка голямата група кметове са кметове на ГЕРБ. Това е чисто политически въпрос. Това, че в Столична община някой има проблеми, е проблем на „Местни данъци и такси“ на Столична. Ако търсим справедливост – красива България, красиви общини, добре организирани, прави сте. В цял свят тежестите се увеличават, обаче не като ходим на избори да лъжем хората: „Ние няма да Ви качим данъците, няма да Ви качим таксите“, а има такъв …(Реплика.) Има, има, имате го в програмата, в изявленията, ще извадим, ако искате между първо и второ четене, такива ангажименти. Затова, уважаеми приятели, по-големият проблем е – нека да плащат, но направете политика да има портфейл, да има икономическо развитие, да имат хората хляб, да имат повече доходи да могат да си платят. Допълнителна тежест ще бъде, бързате, не е обмислена, но ако искате, го направете. Поемете я тази отговорност. Благодаря, уважаема госпожо Янкова. Колеги, 11,26 ч. е, да направим една почивка и след това ще продължим дебатите. Обявявам 30 минути почивка.